**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću - Konačni prijedlog zakona o računovodstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 736. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo financije i državni proračun i Europske integracije. Državni tajnik ministarstva financija Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Žigman, Ante** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Vlada Republike Hrvatske uputila je u proceduru i pred vama se nalazi u drugom čitanju Zakon o računovodstvu. Dakle Republika Hrvatska se tijekom provođenja analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije za poglavlje 6. Trgovačko pravo obvezala provesti usklađenje Zakona o računovodstvu s pravnom stečevinom S time u svezi pristupilo se izradi ovog Zakona čije donošenje kao što znamo i predviđeno nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji Ono što je vrlo važno naglasiti da se ovim zakonom po prvi puta i u izradi ovog Zakona su u potpunosti sudjelovale sve interesne skupine na koje ovaj Zakon utječe. Dakle, od obrtnika, poduzeća, računovođa, revizora, financijskih stručnjaka, ministarstava, Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija, Narodne banke, dakle svi su na određen način bili uključeni u ovaj Zakon, i ovim Zakonom smo doista pokušali cjelovito urediti pitanja koja dosadašnji Zakoni o računovodstvu su propustili urediti. Ono što je važno za reći, možda je samo tehnička činjenica, ali je važno dakle da je Zakon usklađen sa 4. direktivom Vijeća Europske unije i 7. direktivom Vijeća o konsolidiranim izvještajima i izvještajima određenih vrsta trgovačkih društava. Ovim zakonom se uređuju pitanja računovodstva iz područja računovodstva poduzetnika i to u smislu sastavljanja i izrade godišnjih financijskih izvješća, konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i naravno njihove objave. Ne uređuju se pitanja računovodstva koje se odnose na kapital i rezerve kapitala društva koja su predmetom uređenja u Zakonu o trgovačkim društvima. Ono što je važno reći da se ovim zakonom prema europskoj normi propisuje i određuju i podijeljeni su poduzetnici na male, srednje i velike. Dakle, ta klasifikacija u ovom Zakonu u potpunosti je preuzeta iz pravne stečevine Euorpske Ovim Zakonom uređuje se obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova računovodstva. Napominjem da računovođa, da računovodstveni sustav do sada nije imao izravni nadzor, nadzor je samo postojao u smislu da je Ministarstvo financija, odnosno porezna uprava kontrolirala porezne bilance i u tom smislu gledala je knjigovodstvene odnosno računovodstvene bilance, ali ovim Zakonom smo zapravo uveli izravni nadzor nad financijskih izvješćima, računovodstvenim izvješćima koji proizlaze iz ovog Zakona i oni su dani u nadležnost ministarstvu financija i Poreznoj upravi. S time da naravno u dijelu financijskih institucija gdje se propisuju drugačiji financijski izvještaji što se odnosi na banke i ostale financijske institucije, dakle, osiguravajuća društva, leasing društva itd., uz Ministarstvo financija nadzor obavljaju Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija. Ovim zakonom se uređuje opseg primjene međunarodnog standarda financijskog izvješćivanja i ono što je važno za napomenuti hrvatski standard financijskog izvješćivanja za male i srednje poduzetnike. Naravno ovim Zakonom uređuju se vrste pojedinačnih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća koje su poduzetnici dužni sastavljati ovisni o njihovoj veličini. Nadalje zakon uređuje poduzetnike koji su dužni obavljati reviziju godišnjih financijskih izvješća. izrade i objave godišnjih izvješća koje obuhvaća objektivan prikaz razvoja rezultata poslovanja obveznika i njegovog položaja na tržištu, zajedno sa opisom glavnih rizika neizvjesnostima s kojima se on suočava. Dakle svaki poduzetnik primjenom novog zakona će biti u mogućnosti će biti u mogućnosti putem Interneta vidjeti godišnja financijska izvješća poduzeća sa kojima posluje. Dakle nije moguće da se nađe u situaciji da nije znao da je netko blokiran ili da netko ima poslove sa gubitkom ili da netko ima određenih poteškoća u poslovanju. Financijska izvješća će biti svima dostupna i u tom smislu ovaj Zakon omogućuje da svi poduzetnici doista ne budu na određen način dovedeni u zabludu. Ovaj Zakon uređuje način i obveznike javne objave godišnjih financijskih izvještaja godišnjih izvješća, uvodi se registar godišnjih financijskih izvješća kojeg će voditi financijska agencija i ono što sam napomenuo taj registar će biti u elektroničkom obliku dostupan na Internet stranicama. Primjena ovog Zakona je predviđena za 1.1.2008. godine. Dakle budući da se radi o zakonu koji se primjenjuje na kalendarska razdoblja od godine dana primjena zakona će biti od 1.1.2008. Važno je za reći dakle da i ovo drugo čitanje, da smo u prvom čitanju prihvatili sve nomotehničke primjedbe, dakle koje su imali Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun, da je Europska Komisija dala mišljenje da su Prijedlog Zakona o računovodstvu, da su u njega implementirane pravne stečevine Europske unije te da su tako ispravljeni nedostaci, neusklađenost s pravnom stečevinom Europske unije utvrđeni bilateralnim pregledom pregledom hrvatskog zakonodavstva, odnosno neusklađenošću koja je proizlazila iz dosadašnjeg zakona poput implementiranja odredbi o godišnjim financijskim izvješćima, godišnjem izvješću, reviziji godišnjih financijskih izvješća i konsolidaciji godišnjih financijskih izvještaja te odredbi o javnom objavljivanju godišnjih financijskih izvješća. Evo toliko od strane predlagatelja. Hvala vam lijepo. **Šeks, Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, pomoćniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmatrao je Konačni prijedlog Zakona o računovodstvu, podržat će njegovo donošenje, također je obveza njegova donošenja već preuzeta usvajanjem Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2007. godinu i obvezom usklađivanja našeg zakonodavstva s pravnim stečevinama Nadalje ovaj Prijedlog zakona je usklađen 4. direktivom Vijeća Europe o godišnjim izvještajima određenih trgovačkih društava sa 7. direktivom Vijeća Europe o konsolidiranim izvještajima i uredbom Europskog Parlamenta i Vijeća Europe o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda upravo po zakonskom uređivanju ovih područja koje propisuje europsko zakonodavstvo, ali i po uređivanju javne objave financijskih izvješća uvođenje u registra godišnjih financijskih izvještaja i zakonski reguliranog nadzora nad obavljanjem poslova računovodstva, ovaj Prijedlog se bitno razlikuje od postojećeg, odnosno važećeg Zakona o računovodstvu. U dosadašnjoj računovodstvenoj praksi uočene su poteškoće u primjeni računovodstvenih standarda u smislu kada i tko treba primjenjivati međunarodne računovodstvene standarde ili hrvatske računovodstvene standarde. Ovim Zakonom je to riješeno, odnosno jasno utvrđeno. Točno je definirana i funkcija i uloga Odbora za standarde financijskog izvještavanja. Predlaže se s obzirom na složenost i zahtjevnost međunarodnih računovodstvenih standarda i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja malim i srednjim poduzetnicima, odnosno onima čije dionice ne kotiraju na burzi da prilikom sastavljanja i prezentiranja godišnjih financijskih izvještaja koriste hrvatske računovodstvene standarde i hrvatske standarde financijskog izvještavanja. Na taj način omogućuje se malim poduzetnicima jednostavnija izrada godišnjih financijskih izvještaja i smanjenje operativnih troškova poslovanja. Pored toga, ovim je Zakonom riješena i druga ponekad nedoumica, a to je tko i na koji način obvezan objavljivati financijske izvještaje. Novi prijedlog precizno regulira kompletan zakon, regulira kompletne poslove javne objave u smislu da svaki poduzetnik točno zna koje izvještaje, na koji način sastaviti, kome i kada i u kojem obliku mora dostaviti. Nadalje, ovim Zakonom uređuju se posebno i dva nova područja, a to su registar godišnjih financijskih izvještaja i nadzor nad obavljanjem računovodstvenih poslova. Registar godišnjih financijskih izvještaja koji vodi financijska agencija predstavlja središnji izvor informacija o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja poduzetnika, vodi se u elektroničkom obliku i dostupan je na Internet stranicama i to besplatno. Zakonom je propisano vođenje registra te način i mogućnosti korištenja podataka iz registra. Kako bi se računovodstvene poslove i svih poduzetnika obavljali u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje poduzetnika te sastavljali točni i objektivni financijski izvještaj, ovim Zakonom uređen je način obavljanja nadzora nad obavljanjem računovodstvenih poslova. Provođenje nadzora obavljat će inspektori porezne uprave Ministarstva financija, a osim njih nadzor nad poduzetnicima u dijelu računovodstvenih poslova mogu obavljati i tijela ovlaštena za nadzor poduzetnika sukladno propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti poduzetnika kao što su Hrvatska narodna banka, odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Ova funkcija nadzora ako se provodi kako je predviđeno zakonom imat će dvostruke koristi i za poduzetnika i za državu. Poduzetnike će bojazan od strogih kaznenih mjera prisiliti na poštivanje zakonskih propisa i izjednačavanje uvjetima obavljanje djelatnosti i omogućiti zdravu lojalnu konkurenciju. Za državu će to značiti ravnopravno porezno terećenje poduzetnika prema stvarnim prihodima i jačanje financijske discipline te stvaranje zdrave poduzetničke klime za ulaganje u jačanje i razvoj gospodarstva. Ne zadirući u način obavljanja i pravila revizije koje su propisane Zakonom o reviziji, ovaj Prijedlog zakona propisuje i utvrđuje tko su obveznici revizije. To su srednji i veliki poduzetnici i poduzetnici čije dionice ili vrijednosni papiri kotiraju na burzi ili se obavlja obavlja priprema za njihovo uvrštenje na tržište vrijednosnica i poduzetnici koji su dužni sastavljati konsolidirane godišnje financijske izvještaje. Mali poduzetnici nisu obveznici revizije te im se na taj način smanjuju nepotrebni financijski izdaci jer obavljanje revizije naplaćuju revizorske tvrtke koje obavljaju reviziju. Ove odredbe kao i odredbe o mogućnosti sastavljanja skraćenih financijskih izvještaja čine izuzetke za male poduzetnike i još su jedan doprinos ove Vlade za rasterećenje i poticaj za jačanje malog poduzetništva kao jednog od nosica gospodarskog razvoja i zapošljavanja. Na kraju mi u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice smatramo da ovaj zakon ojačava jednoznačnost tumačenja, kvalitetnije definira pojedine članke i uvažava pravnu stečevinu te predlažemo da se on usvoji. Hvala